Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo, informiranje, informatizaciju i medije, europske integracije i ravnopravnost spolova. Državna tajnica u Ministarstvu kulture, Nina Obuljen, će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Uvažene zastupnice i zastupnici. Pred vama je Nacrt prijedloga Zakona o elektroničkim medijima koji je izrađen i stavljen se u zakonodavnu proceduru sukladno Nacionalnom programu Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji za 2009. godinu. Na početku željela bih naglasiti da je poglavlje 10.–Informacijsko društvo i mediji, privremeno zatvoreno i da je dosadašnji Zakon o elektroničkim medijima bio u cijelosti usklađen sa zakonodavstvom Europske unije, međutim u međuvremenu je stupila na snagu nova direktiva tako da se mi sada usklađujemo u isto vrijeme kad i druge države članice Europske unije. Na nacrtu prijedloga zakona radila je radna skupina koja je osnovana prošle godine u lipnju i činili su je predstavnici stručnih udruga nakladnika elektroničkih medija, nacionalnih televizija, Vijeća za elektroničke medije, HAKOM-a, nadležnih ministarstava, Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku, kao i predstavnici delegacije Europske komisije i udruge civilnog društva. Kada je utvrđen tekst prijedloga zakona provedena je javna rasprava. Nacrtom prijedloga Zakona o elektroničkim medijima provodi se usklađenje s novom Direktivom o audio-vizualnim medijskim uslugama, zatim Direktivom o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu i usluga koje pružaju uvjetovani pristup, kao i direktivom o zavaravajućem i usporednom Ono što su posebne novine u ovom zakonu je da se po prvi puta uređuje pored audio-vizualne medijske usluge i televizije ili televizijskog emitiranja tzv. linearne audio-vizualne medijske usluge i audio-vizualna medijska usluga na zahtjev, tzv. nelinearna audio-vizualna medijska usluga. Osim toga, pored općeg televizijskog ili radijskog programskog kanala ovim prijedlogom zakona uvodi se i specijalizirani televizijski ili radijski programski kanal, što će omogućiti davanje koncesija za takve specijalizirane programske kanale. Uređuje se korištenje svih dostupnih platformi distribucije, dakle i onih zemaljskih, satelitskih, kabelskih i internetskih, a sukladno europskoj praksi. Uređuje se postupak davanja dopuštenja za rad pružateljima audio i audio-vizualnih medijskih usluga na zahtjev, kao i satelitski, internetski i kabelski prijenos audio-vizualnog i radijskog programa, a također se kao i do sada uređuje postupak davanja koncesija za nakladnike televizija i radija. Posebno se uređuju audio-vizualne komercijalne komunikacije, dakle oglašavanje, plasman proizvoda, audio-vizualni program, uređivačka odgovornost, sponzorstva itd. Ovaj nacrt prijedloga zakona uređuje i provedbu digitalizacije u području elektroničkih medija na način da uređuje postupak davanja koncesija za slobodni prijenosni kapacitet zasebnog radijskog ili televizijskog programskog kanala unutar multiplexa što će omogućiti fizičkim ili pravnim osobama pokretanje digitalnih radija i televizije. Možda treba još spomenuti da se uz pojedine pojmove koji su preuzeti iz direktive te opća načela koja se odnose na sve audio i audio-vizualne medijske usluge i linearne i nelinearne i uređivanje novih uvjeta za obavljanje djelatnosti, posebno uređuju i neprofitni radijski i televizijski programi kojima se uvodi neprofitna televizija ili radio kao komunalna televizija. Uređuju se isto tako i zaštićene usluge, dodane su i određene odredbe koje se odnose na rad regulatora, dakle Vijeća za elektroničke medije i poboljšanje rada Agencije. I na kraju treba spomenuti da su određene dorade napravljene i u smislu prekršajnih odredbi. Toliko za uvodno. Odgovorit ćemo na sva pitanja. **Šeks, Vladimir Odbor za ravnopravnost spolova. Predsjednica, gospođa zastupnica, Gordana Sobol. Izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Gospođo državna tajnice sa suradnikom. Kolegice i kolege. Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora je na svojoj 24. sjednici od 10. srpnja ove godine raspravljao u prvom čitanju o Prijedlogu zakona o elektroničkim medijima kao zainteresirano radno tijelo. Predstavnik predlagatelja uvodno je predstavio prijedlog zakona. Postojeći Zakon o elektroničkim medijima ne uređuje niz novih audio i audio-vizualnih medijskih usluga koje su posljedica brzog tehnološkog napretka i digitalizacije u audio-vizualnom području, te je potrebno novim zakonom te usluge urediti u skladu s novom Direktivom o audio-vizualnim medijskim uslugama Europskog parlamenta. Za Odbor za ravnopravnost spolova naročito su značajne odredbe koje se odnose na zabranu poticanja i širenja diskriminacije, između ostalog na temelju spola, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije. Predložena programska načela i obveze audio-vizualnih ili radijskih programa uključuju i promicanje svijesti o ravnopravnosti žena i muškaraca. Predloženim se zakonom zabranjuje i objavljivanje priloga koji vrijeđa dostojanstvo čovjeka te priloga osobito nemoralnog i pornografskog sadržaja. Sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija poticala bi se proizvodnja i objavljivanje programa koji su važni između ostalog i za poticanje razvoja svijesti o ravnopravnosti spolova. Predstavnica Ureda pravobraniteljice za djecu iznijela je stav kako prijedlog zakona u mnogome predstavlja napredak, no dala je i određene primjedbe koje su se odnosile između ostalog i na izvještavanje o samoubojstvu djece i mogućoj kobnoj identifikaciji sa žrtvama te potrebi da se programi za djecu ne prekidaju promidžbenim spotovima. U nastavku rasprave izrečena je sugestija da se dio prijedloga zakona koji govori o oglašavanju dopuni odredbom sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova te Zakonu o medijima o nedopuštenom oglašavanju u kojem se žene i muškarci prikazuju na uvredljiv ili ponižavajući način s obzirom na spol ili spolno opredjeljenje. Također se predlaže dopuna odredbi o sastavu Vijeća za elektroničke medije, budući da Zakon o ravnopravnosti spolova nalaže da se pri imenovanju u državna tijela mora voditi računa o uravnoteženoj zastupljenosti oba spola. Nakon provedene rasprave članovi i članice odbora jednoglasno su odlučili predložiti Hrvatskom saboru zaključke. Prihvaća se Prijedlog zakona o elektroničkim medijima u prvom čitanju. Sve primjedbe, prijedlozi upućuju se predlagatelju radi pripreme konačnog prijedloga zakona. Hvala. Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, potpredsjednica odbora gospođa zastupnica Ljubica Lukačić. Izvolite. **Lukačić, Ljubica (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Odbor za informiranje, informatizaciju i medije razmotrio je na 22. sjednici održanoj 9. srpnja 2009. godine Prijedlog zakona o elektroničkim medijima koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 2. srpnja 2009. godine. Odbor je navedeni prijedlog zakona razmotrio kao matično radno tijelo. U uvodnom obrazloženju predstavnica predlagatelja istakla je da će se predloženim zakonom usvojiti odredbe Direktive o audiovizualnim, medijskim uslugama Direktive 98/87 EZ o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu i usluga koje pružaju uvjetovani pristup i dijelom također Direktive 206/114 EZ o zavaravajućim i usporednom oglašavanju. Nadalje, naglasila je da kod izrade ovog prijedloga zakona, da se vodilo računa o potrebi donošenja propisa koji će biti u skladu s modernim razvojem tehnike načelom slobode medija i potrebom promicanja javnog interesa u obavljanju djelatnosti pružanja audiovizualnih medijskih usluga, te da je o prijedlogu zakona provedena javna rasprava. U raspravi na odboru skrenuta je pozornost da će se za pružatelje medijskih usluga uz postojeće medijske usluge televizije i radija urediti mogućnost pružanja novih usluga kao što su audiovizualne usluge na zahtjev, te korištenje svih dostupnih načina distribucije zemaljske, satelitske, kabelske i Internetom, pa je to po mišljenju nekih članova odbora istaklo istaklo sumnju da može doći do zlouporaba. Posebno je upozoreno na članak 79. prijedloga zakona kojim se regulira postupak davanja, dopuštanja licence za satelitski, internetski i kabelski prijenos audio vizualnog ili radijskog programa jer se ostavlja mogućnost da se zahtjev odbije što omogućava političko arbitriranje, a to je posebno važno kod lokalnih tv i radio postaja. Također, postavljeno je i pitanje da li je ovim prijedlogom zakona vlasništvo medija uređeno na transparentan način kao i svi oblici pružanja medijskih usluga, te da li je način rada samog Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije transparentan. Predstavnica predlagatelja odgovorila je da je pitanje vlasništva regulirano člankom 52., te da je gdje god je to bilo moguće u prijedlogu zakona uvedena obveza javnosti. Nakon provedene rasprave odbor je odlučio jednoglasno sa 7 glasova za predložiti Hrvatskom saboru sljedeće zaključke. Prihvaća se Prijedlog zakona o elektroničkim medijima i sve primjedbe i prijedlozi i mišljenja izneseni u raspravi uputit će se predlagatelju da ih razmotri kod izrade Konačnog prijedloga zakona. Hvala. Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospođa zastupnica Ljubica Lukačić. Izvolite. **Lukačić, Ljubica (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo, pred nama je zakon, Prijedlog zakona o elektroničkim medijima i evo ja ću na početku samo istaknuti nekoliko napomena koje mislim da se uvijek, kojih mislim da se uvijek dobro prisjetiti. Pa evo na području Republike Hrvatske uz Hrvatsku radioteleviziju danas djeluje još 24 televizijska i 155 radijskih koncesionara, a broj osoba koje obavljaju elektroničke publikacije nije utvrđen. Rad navedenih elektroničkih medija reguliran je Zakonom o elektroničkim medijima, Zakonom o medijima i Zakonom o potvrđivanju Europske konvencije o prekograničnoj televiziji, dok je rad Hrvatske radiotelevizije reguliran posebnim zakonom. Zakon o elektroničkim medijima regulira obavljanje djelatnosti radija i televizije, objavljivanje elektroničkih publikacija, zaštitu pluralizma i raznovrsnosti medija, sustav i djelokrug Regulatornog vijeća, dakle Vijeća za elektroničke medije kojim je još i predlagana Agencija za elektroničke medije kao stručna služba. Obzirom da postojeći Zakon o elektroničkim medijima ne uređuje niz novih audio i audiovizualnih medijskih usluga, a one su posljedica brzog tehnološkog napretka i digitalizacije u audiovizualnom području potrebno je novim zakonom urediti te usluge, a u skladu sa novom Direktivom o audiovizualnim medijskim uslugama. Ova direktiva prihvaćena je od Europskog parlamenta i Vijeća 11. prosinca 2007. godine i njome se mijenja i dopunjuje Direktiva o televiziji bez granica. Nadalje, potrebno je usvojiti i odredbe Direktive 98/84 EZ o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu i usluga koje pružaju uvjetovani pristup kao i dijelom odredbe Direktive 206/114 EZ o zavaravajućem i usporednom oglašavanju. Predloženim zakonom uređuju se određena pitanja. Evo ja ću samo kratko nabrojati neke od njih. Dakle, tu su pojedini pojmovi koji se koriste u zakonu, osobito oni koji su preuzeti iz Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama. Nadalje, opća načela o obavljanju djelatnosti pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga i načini promicanja i zaštite interesa Republike Hrvatske. Zatim pitanja koja se odnose na sve audio i audiovizualne medijske usluge, uvjeti pod kojima se mogu obavljati audio i audiovizualne medijske usluge za zahtjev, uvjeti za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga, televizije i radija, programski uvjeti za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga, televizije i radija kojima se detaljno propisuju programi i programske usluge te njihovo razvrstavanje u pojedine skupine itd. Prijedlogom zakona propisuju se i novčane kazne za prekršaje u slučaju nepridržavanja odredbi ovog zakona te zakon uređuje prijelazne i završne odredbe kojima se predviđa prijelazno razdoblje u kojem koncesionari i drugi pružatelji medijskih usluga moraju obavljanje svoje djelatnosti te izdavanje elektroničkih publikacija uskladiti s uvjetima i standardima propisanim ovim zakonom. Bitno je napomenuti da za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu, a njime će se uz usklađivanje sa već ranije spomenutim direktivama za pružatelje medijskih usluga uz postojeće medijske usluge televizije i radija omogućiti pružanje novih usluga kao što su audiovizualne medijske usluge na zahtjev te korištenje svih dostupnih platformi distribucije po osnovi dobivanja koncesije, odnosno odobrenja. I na kraju bih htjela još evo napomenuti nešto što se meni čini izuzetno važnim, a predlagatelj je to aspektirao, dakle ovim zakonom regulira se, a evo to je vidljivo i u ovom dijelu kada predlagatelj govori o osnovnim pitanjima koje treba urediti ovim zakonom kada napominje opće načelo obavljanja djelatnosti pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga te način promicanja i zaštite interesa Republike Hrvatske kada u tom se dijelu govori o poticanju pružatelja medijskih usluga objavljuju programe radi postizanja ciljeva i vrijednosti koji su važni za javno informiranje i obaviješteni od svih građana Republike Hrvatske pa se između ostalih ovdje spominju i osobe i osobe s posebnim potrebama. Ja ovdje, evo u dobroj namjeri samo želim predložiti predlagatelju da evo, ubuduće vode računa o nazivima, dakle ne postoje osobe s posebnim potrebama, već se radi o osobama s invaliditetom, pozdravljam ovo što je predlagatelj aspektirao osobe s invaliditetom, a to je sukladno i članku 21. evo ovog vrlo važnog dokumenta, Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom koja dakle u svom članku 21. regulira slobodu izražavanja i mišljenja te pristup informacijama i između ostalog govori da su države potpisnice dužne poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi poticale sredstva javnog priopćavanja, uključujući pružanje informacija putem interneta da svoje usluge učine pristupačnijim osobama s invaliditetom. Predlagatelj je to regulirao u ovom prijedlogu zakona člankom 14. gdje se govori upravo o tome, o tom poticanju o kojem sam ja evo sada i govorila da se gluhim osobama i slijepim osobama dakle prilagode sredstva javnog informiranja. Evo, na kraju želim još istaknuti da će klub Hrvatske demokratske zajednice podržati donošenje ovog zakona u prvom čitanju. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Antun Vujić. Izvolite.

Ovo je zakon koji zahtijeva dosta i specijaliziranoga znanja i u konzultacijama koje smo provodili i u onim tekstovima tekstovima koje smo pratili u koje smo imali uvid vidimo da je učinjen jedan veliki posao i da je zapravo u ovoj rundi raspravljanja o ovom zakonu sa stanovišta Hrvatske i njenog odnosa prema Europi faktički u istoj razini kao i raspravljanje o ovom zakonu u drugim europskim zemljama. U tom smislu dakle, problemi koje imamo mi imaju i drugi i u tom smislu dakako se traže rješenja koja nisu toliko posebna za Hrvatsku, koliko su posebna za se jer se otvara jedno novo područje gdje u mnogo čemu regulativa treba još biti dorečena i gdje će vjerojatno i neke nove pojave i novi problemi tražiti i daljnje dopune. No da pređemo dakle na stvar. Opravdanost za uvođenje novog načina reguliranja elektroničkih medija u Europi proizlazi prije svega iz razvojnog smjera s kojim su mediji suočeni. Sektori poput telekomunikacija, medija i informatičkih tehnologija postali su komplementarni dijelovi globalnog tržišta. Takvo tržište multimedijsko … /Govornik se ne razumije./ … postalo je strateško polje djelovanja za sva 3 sektora, radio i televiziju, telekomunikacije i informatičku industriju. U političkom smislu medijsko okrupnjivanje snažnije nego ikad prije širi ideje različitih preferencija i onih s političkim predznakom pa razumljivo da politika mora biti zainteresirana za ostvarivanje društvene funkcije medija i u ovim složenijim uvjetima, pogotovo kad su u pitanju medijski sadržaji. Donošenje odluka u području medijske politike ima značajne implikacije na budući razvoj elektroničkih medija, kako u Europi, tako i u Republici Hrvatskoj. Spomenut ćemo samo neke od tih odluka. Jedan, razina ograničenja stjecanja kombiniranog vlasništva nad medijima, tzv. Cross media ownership, zatim budući razvoj informatičkog društva, zaštita autorskih prava, upravljanje digitalnim pravima, regulatorni okviri za razvoj novih audiovizualnih usluga, sve su to područja koja su veoma komplicirana i koja će sigurno, koja treba vrlo pomno ugraditi da bi se mislim dobio pravi rezultat. Pred nama je dakle jedan zakon koji nosi pečat svih tih promjena. Zakon je istodobno i obveza preuzeta u procesu pridruživanja prema Europskoj uniji u onom dijelu u kojem su zadani rokovi za implementaciju tih dokumenata. Međutim, vidjeli smo da je u tom pogledu prethodni zakon koji smo izradili već na neki način prošao taj test, ali ovdje se sada radi o usuglašavanju sa novim audiovizualnom medijskom direktivom iz 2007. godine. U pravnom smislu ta je direktiva dopune ranije direktive iz listopada '89., ali u praktičnoj primjeni ona na nov način pokušava regulirati medijske relacije u Europi. Ta nova direktiva dugo je očekivani dokument iz posve praktičnih razloga. Direktiva dolazi u vrijeme digitalnog prelaska cijele Europske unije i drugih zemalja iz njenog okruženja, pa se opravdano očekuje nova regulacija odnosa na medijskom prostoru. Konačno po njenom donošenju otvorila su se pitanja njene interpretacije i praktične primjene, a to je i predmetom praktične implementacije ovog zakona. Dakle, izmjena regulatorne paradigme čini se temeljem Zakona o elektroničkim medijima, a to prije svega znači povećanu ovisnost o procesima koregulacije i samo regulacije u medijima danas, što znači i onoga područja dogovaranja i ugovaranja različitih praksi koja ide izvan samoga zakonodavstva. Kako se to implicira na ovaj zakon? Čini mi se da bi takva pitanja najprije trebalo postaviti kroz analizu rada regulatora, tj. Agencije za elektroničke medije. Tu se postavljaju pitanja administrativne kapacitiranosti takve agencije, ona kod nas do sada zapošljava 5 ljudi koji su zapravo servis za održavanje samog regulatora bez ikakve stručne službe da bi ona mogla u potpunosti obavljati svoj zadatak. Tu su dakle pitanja financijske dostatnosti i trebalo bi napraviti analizu toga stanja da bi vidjeli da vidjeli da li zapravo zakon košta ili ne košta. I tu je također pitanje sposobnosti da agencija razvije i druge oblike regulacije medija, a to je upravo promjena regulatorne paradigme kroz povećanu ovisnost o procesima koregulacije i samo regulacije medija. Na konkretnom primjeru pokušat ću prikazati sukus same problematike. Dakle pitanje goleme važnosti između ostalog će i biti u primjeni ovog zakona kako procijeniti u praksi da li je osnovna svrha pružatelj usluga distribuirati audiovizualni sadržaj ili je on slučajan ili sporedan. Da li će to neizbježno zahtijevati određeni stupanj diskrecije regulatora i kako će se ta diskrecija primjenjivati. Pitanje koje se ovdje postavlja je da li postojeća medijska platforme, tj. ti oblici distribucije mogu i smiju biti alibi za sve moguće upade u djelatnosti televizije koje su danas bjelodane putem drugih medijskih platformi. Ovdje se dakle radi o određenom prožimanju pitanja distribucije sadržaja i oni koji su na neki način legitimirani za same sadržaje. S jedne strane propisan je postupak za davanje koncesija za zemaljsko emitiranje. U tom smislu nedavno izmijenjeni zakon i to po hitnom postupku u travnju 2009. u kojem se kaže da regulator provodi pripremne radnje za davanje koncesije sukladno Zakonu o koncesijama, a te pripremne radnje uključuju daljnje postupke kao što su. Ovo je prebrzo došlo, da. Ja ću morati bitno skratiti i dati ću ovaj prilog kolegici,

Dakle, sada govorimo dakle o načinu kako se zapravo stječu koncesije konkretno. To znači da treba izvršiti u standardnoj ovoj razini, procjenu vrijednosti koncesija, izradu studija opravdanosti, izradu dokumentacije za nadmetanje itd. Tu treba čitav niz radnji učiniti. A što imamo s druge strane sada u ovom slučaju. U ovom slučaju u članku 79. prijedlog zakona utvrđuje se postupak davanja dopuštenja. Dakle nije u pitanju koncesija, nego dopuštenje za satelitski, internetski i kabelski prijenos programa. Međutim, taj postupak za prijenos programa malo govori i o samom sadržaju programa i o definiranju onog koji ga emitira, a ja mislim da je smisao ovog zakona upravo pitanje sadržaja, dakle kontent, dok se pitanje prijenosa programa utvrđuje, ili bi se moglo utvrđivati i drugim zakonima koji uređuju pitanje distribucije, kao što je onaj o elektroničkim komunikacijama. Naravno ovo su sve razmišljanja. Mi ćemo doći vjerojatno do adekvatnih rješenja i na putu smo kvalitetnih rješenja, ali dakle trebalo bi i ovdje dobro paziti na neki način distribucije, a drugo samog sadržaja i da odnosi koji se protežu na distribuciju ne mogu ignorirati pitanje i sadržaja te distribucije. Za naime ovaj oblik emitiranja potrebno je po ovom prijedlogu dopuštenje regulatora, dok se prethodnom primjeru kada se radi o zemaljskom emitiranju to uvjetuje koncesijama sa svim mogućim procjenama i elaboratima. Ovdje imamo dakle jednu neusporedivo otvoreniju situaciju, ali zato i neizvjesniju situaciju. Ovaj set problema vezan je na odnos koji je okosnica zakona, a to je razlika između linearnih, analognih digitalnih tv-a, izravni prijenos i nelinearnih, tj. video na zahtjev itd. usluga, što nije samo teorijski problem, samo teorijski problem, jer su linearne usluge podložene znatno …/Govornik se ne razumije./… režimu npr. odnos reguliranja Interneta i televizije. Dakle s jedne strane imamo postupak utvrđivanja opravdanosti, a s druge strane puko licenciranje. Dopuštenje se izdaje, kako je u ovom članku napisano na temelju zahtjeva pružatelja medijskih usluga koji je ostvario tehničke uvjete i uvjete iz članka 23. zakona, što jesu istina donekle i programska …/Govornik se ne razumije./… i obaveze, ali mislim tu ostaje veliko, veliko polje neizvjesnosti. Istodobno ne vrše se nikakve druge procjene za postupak licenciranja kao u slučaju davanja koncesija, što su mislim otvorena, što zapravo omogućuje jedna otvorena vrata i za sve moguće upade u televizijski sustav koji i ne bi bili dobrodošli sa stanovišta javnih interesa. To se posebno na neki način vidi iz slijedećih pitanja, po neravnopravnog tretmana dodjele dopuštenja u odnosu na medijsku platformu kojom se distribuira pojedini program i iz činjenice da ne može druga medijska platforma biti pokriće za zaobilazak zakona, tj. da se recimo na mala vrata ulazi u djelatnost televizije kako je inače slučaj kod nekih distributera, a to možda ovdje još nije u potpunosti pojašnjeno ili na neki način to je materija koja još nije u potpunosti regulirana. Ostaje pitanje što nadležne institucije poduzimaju kad se desi upad u obavljanje televizijske djelatnosti koji se inače reklamira kao djelatnost same televizije. Jedna od fundamelnih europskih medijskih prava je svakako i pravo na kratko izvješćivanje, tj. pravo na kratku informaciju koja je artikulirana u članku 45. U stavku 3. se kaže Vijeće za elektroničke medije osigurava pristup događajima iz stavka 1. i 2. ovog članka na način da nakladniku televizije ili radija dopusti slobodan odabir kratkih isječaka iz prijenosnog signala drugih nakladnika televizije ili radija uz označavanje njihovog izvora, osim ako to nije moguće iz praktičnih razloga. To je također jedno polje koje ostaje neregulirano i sa puno neizvjesnosti. Tako se naime to pravo teško može ostvariti pristupom mjestu događaja, a što je predmet narednog članka obzirom da organizatori nekih događaja u pravilu nisu provoditi Zakon o elektroničkim medijima, a iz prethodno navedenog smo vidjeli da to u pravilu nije moguće niti iz praktičnih razloga, ostaje se zapitati kako konzumirati ovo pravo? Vijeće naravno niti može, niti jest u stanju osigurati pristup niti događajima, niti mjestu događaja, pa možemo samo konstatirati da ovakav članak nije provediv. Možda bi trebalo pogledati neke druge pravilnike i načine na koji su riješeni ovi problemi poput tipa BBC-og pravilnika oko postupanju pristupu za vijesti koji je razvio i svojevrstan kodeks ponašanja kako ne bi imali situacije koje smo nedavno vidjeli i u sporovima HRT-a i RTL-a oko prvenstva u rukometu. U dijelu zakona koji pozdravljamo i podržavamo, volio bih izdvojiti neke novine. To je uvođenje specijaliziranih televizijskih programa i njihovo definiranje, iako odredbe 80% istovrsnog sadržaja jest pomalo restriktivna u odnosu na europski standard, koji kažu da su specijalizirani programi su iznad 50% istovjetnog sadržaja. Zatim tu se radi o transparentnoj objavi vlasništva što je bitno, proširenje kriterija za rasporedu sredstava fonda u članku 65. po kojem se za sredstva fonda ulaze i oni kriteriji koji potiču stvaralaštvo na narječjima hrvatskog jezika, ali i oni koji potiču razvoj svijesti o ravnopravnosti spolova i čitav niz elemenata od kojih su neki ovdje istaknuti. Korekciju zatim članka 38. o udjelu vlastite proizvodnje, obzirom da su dosadašnje formulacije vezane na postotak od toga udjela bile zapravo neprovedive. Također tu je pitanje korigiranja prekršajnih odredbi koje u prethodnom zakonu nisu bile provedive i sada su precizirane pretpostavljamo na način koji ima mnogo smisla. Ali imamo neke rezerve i prvenstveno na način da se instruktivnim odredbama regulira sadržaj i potakne vijeće na rad, kao kao u članku 66. po kojem vijeće samo potiče regulaciju, potiče koregulaciju i potiče medijsku pismenost. Formulacija u članku 10. mora biti općenito prihvaćeno od glavnih interesnih skupina. To se tiče samo regulacije i koregulacije, kao pokušaj da se čvršće regulira ovaj odnos neće biti uspješan, jer je vrlo teško postići konsenzus oko ovih pitanja pogotovo što nije jasno o kojim se to glavnim interesnima skupinama ovdje radi. I zapravo što se znate da su te skupine zapravo međusobno u protivnim interesima samim po sebi. To su dakle vrlo, vrlo složene materije. Ovakve formulacije bi trebalo zamijeniti po onome kako mi vidimo, obavezom određenog pravilnika vijeće kojim bi se regulirali ti odnosi. Ako je to ikako moguće, što dakako možda traži naknadni rad. Pozitivno da je u djelokrug rada vijeća ušla odredba po kojoj vijeće potiče medijsku pismenost, jer je razvijanje medijske pismenosti u vrijeme sveopće digitalizacije istodobno i način na koji se podučava korištenje tehnologije u svakodnevnoj konzumaciji. Ali je i dalje nejasna upotreba članak 62. onog članka koji se odnosi na primjenu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja i članka 54. i 55. koji govore o ograničenju koncentracije, pa čak i vezano na članak 12. nedavnog usvojenog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama itd. a vezano uz prije spomenute odredbe procjene studije opravdanosti neke koncesije. Naime, ako se primjenjuju odredbe kako je napisano o zaštiti tržišnog natjecanja, ne čini li se da se te odredbe vežu u cjelini za sve prosudbe ovoga tipa. Kako će postupati Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja u slučaju neslaganja sa odlukama koje po ovom zakonu provodi Vijeće za elektroničke medije? Nejasno. Ali smo već imali takve slučajeve u nekim drugim pitanjima. sada nešto o neprofitnom djelovanju, što je zapravo vrlo dobar iskorak, ali koji možda do kraja nije razriješeno ili možda bi tu trebalo nešto doraditi. Naime, u Republici Hrvatskoj u području radijskog nakladništva postoji ovaj podatak malo poznat ikome, ovaj pa ga treba posebno podvući, ukupno tri neprofitne radijske postaje. To je To je "Katolički radio", to je "Radio Student" koji se čuje otprilike u radijusu od 500 metara od Fakulteta političkih znanosti i to je "Radio Cvrčak" škole u Starim Mikanovcima. Tek mislim usporedbe radi Francuska ima 30% takvih radija od ukupnih radija. SAD ima 40% postoje posebni oblici stimulacije ovakvih radija u Nizozemskoj i drugdje. I mislim da bi se tu trebalo pojačati možda neke odredbe koje bi stimulirale ovakav tip radija i radijskih postaja. Ova promišljanja trebala bi naći konkretno opredmećenje u nekim od predloženih članaka zakona, tim više jer nova audiovizualna medijska direktiva predstavlja daljnju liberalizaciju tržišta u mnogim odrednicama poput uvođenja termina .../Govornik se ne razumije./ ... u sadržaju i njegovoj legalizaciji, ne postojanja nekih prijašnjih obveza kao onih o tome da li mora proći 20 minuta između prekida dva reklamna roka i čitav niz odredbi koje zapravo zaštićuju prvenstveno kako da kažem, nisu baš simpatične sa stanovišta interesa nečega što bi bilo ipak u interesu. To je neka vrsta javne televizije. To sve skupa traži istinsku promjenu regulatorne paradigme, dakle jedno snažno i osposobljeno vijeće ali i vijeće koje odgovara za svoje rezultate i za ono što predlaže. I na kraju želimo naglasiti još jedan aspekt. Audiovizialne medijske usluge kako je to rečeno u preambuli direktive su koliko ekonomski toliko i kulturološki servisi. Njihova rastuća važnost za društva demokraciju u smislu osiguravanja slobode informacija, različitosti mišljenja i medijskog pluralizma, obrazovanja i kulture opravdavaju primjenu specifičnih pravila za ove usluge. i ovdje imamo isto ono što zapravo se sada i kao preporuka javlja, što često ističemo, a to je da informacije i sadržaji medijski stvarno jesu roba, ali ne samo roba. I u tom smislu je interes države da ovo zakonodavstvo u svim elementima koje ne može biti obuhvaćeno neposredno ovim zakonima, podvede pod svoje opće medijsko zakonodavstvo. Mislimo da je ovo inače jedan kvalitetan prijedlog zakona i SDP će rado podržati u prvom čitanju ovaj zakon. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospođa zastupnica Suzana Bilić Vardić. Izvolite. (HDZ)** Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo državna tajnice sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici. neobično mi je drago što uvaženi kolega Vujić govoreći u ime kluba SDP-a uvodno što se uvodno pozitivno izrazio o usklađenosti hrvatskoga zakonodavstva u ovom području elektroničkih medija s onim u zemljama članicama zašto sam sada ovo rekla? Zbog toga što sam svoju raspravu o Prijedlogu Zakona o elektroničkim medijima koncipirala potpuno drugačije, ali ću ipak ostati pri svom Naime, kada smo u ožujku prošle godine dakle 2008. u ovom Visokom domu imali na dnevnom redu davanje suglasnosti na statut Agencije za elektroničke medije, vodila se žučna rasprava između parlamentarne većine i oporbe o tome kako statut nije dobar, izricane tvrdnje da Zakon o izmjenama i dopuna Zakona o elektroničkim medijima iz srpnja 2007. također nije dobar i da Vlada Republike Hrvatske mora u što kraćem vremenu uskladiti Zakon o elektroničkim medijima s novom direktivom Europskog parlamenta i vijeće od 11. prosinca 2007. godine kojom se reguliraju audiovizualne medijske usluge. Tada je bilo jasno od strane predlagatelja rečeno da je obvezni rok usklađenja sa direktivom dvije godine od donošenja direktive, što znači prosinac 2009. godine. Rečeno je i tada a ja ću i ponoviti da prvi sastanak kontaktnog odbora je bio predviđen za travanj 2008. godine a u lipnju drugi na kojem će biti dane smjernice za implementaciju direktive. Zašto sve ovo govorim kolegice i kolege i čemu ova kronologija? Evo prvo, da je danas jedan član SDP-a koji smatra da je Zakon o elektroničkim medijima onaj iz 2007. dobar danas ovdje ali očito prošle godine kad smo raspravljali o statutu niste bili tu pa onda jer ne može biti ovakva promjena mišljenja i stava. Ne brkam uopće dva različita zakona. Kolega, možete podići repliku ili ispraviti netočan navod. Pa zato što je danas pred nama Prijedlog zakona o elektroničkim medijima još jedan u nizu koji nosi oznaku P.Z.E. i koji je sukladno Nacionalnom programu Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji 2009. godine predviđen za četvrti kvartal. Vlada Republike Hrvatske uputila ga je Hrvatskome Saboru na raspravu i usvajanje u prvom čitanju što također pohvaljujem jer daje priliku i nama ovdje zastupnicima u Hrvatskome saboru i odborima, radnim tijelima da stavimo primjedbe ili da dopunimo i popravimo ovaj prijedlog. Dakle, Vlada ga je dostavila u trećem kvartalu što svakako podrazumijeva da je bio sačinjen i priređen u drugom kvartalu ove godine za raspravu. I ovaj primjer zašto ovo iznosim, pa zbog toga što želim pohvaliti i reći da je i ovo primjer da hrvatska Vlada i resorna ministarstva vrijedno rade na ispunjavanju preuzetih obveza i uvjeta usklađenja svoga zakonodavstva s pravnim stečevinama Europske unije za pristupanje u punopravno članstvo Republike Hrvatske u Ovim prijedlogom zakona koji danas raspravljamo u prvome čitanju provodi se usklađenje Zakona o elektroničkim medijima s Direktivom o audiovizualnim medijskim uslugama, Direktivom o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu i usluga koje pružaju uvjetovani pristup, i Direktivom o zavaravajućem i usporednom oglašavanju koje svaka sa svojeg stajališta uređuju područje audiovizualnih medijskih usluga. I da se vratimo na onu direktivu iz 2007. Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama s kojom je i Republika Hrvatska morala uskladiti svoje zakonodavstvo evo u trenutku dok Hrvatski sabor raspravlja o ovome zakonu u prvome čitanju možemo reći da je sa navedenom direktivom svoje zakonodavstvo uskladila Francuska a djelomično Belgija i Austrija. Inače, kad već ponovno govorim o usklađenju što se tiče predlagatelja treba reći da mijenjamo zakon i dopunjavamo zakon koji je temeljno donijet 2003. godine, koji je imao izmjenu 2007. godine, 2008. je bila jedna kratka tehnička izmjena u području teleprodaje ali mi se čini da smo ove godine negdje u svibnju mjesecu također usklađivali Zakon o elektroničkim medijima sa novim Zakonom o koncesijama pa ako se ne varam mislim da se radi i da su te izmjene i dopune usvojene i objavljene u "Narodnim novinama" br. 65/09. pa je prijedlog da se evo doda u članku 90. ovoga Ali uvažavam evo i ovaj mali propust jer je očito da je radna skupina i ministarstvo radili su paralelno izmjene i dopune zakona usklađenja sa Zakonom o koncesijama evo i sa ovom direktivom pa se onda mogla i potkrasti ova pogreška. Inače, u prijedlogu zakona pozdravljam promjenu koja je predviđena a odnosi se na predsjednika i članove Vijeća za elektroničke medije. Do sada je članove, dakle sedam članova Vijeća za elektroničke medije imenovao Hrvatski sabor na prijedlog hrvatske Vlade a predsjednika su međusobno između sebe birali sami imenovani članovi. U ovom zakonu je predloženo i predviđeno da predsjednika i članove Vijeća za elektroničke medije imenuje Hrvatski sabor na prijedlog hrvatske Vlade i tu izmjenu pozdravljam. Vidim da je i reguliran status članova članova Vijeća za elektroničke medije. Dosadašnji zakon je propisivao da godinu dana nakon odlaska sa dužnosti, dakle sa člana ne mogu se zaposliti u ovim sličnim ustanovama a sada im je predviđena i plaća šest mjeseci cijela a ostalih drugih šest mjeseci pola zadnje plaće koju su primali dok su bili članovi Vijeća Vijeća za elektroničke medije što je također dobro. Ovdje su moji prethodnici neki isticali važnost javnosti vlasništva nad elektroničkim medijima koja je regulirana člankom 52. Ja samo želim reći i naglasiti da je ova odredba stajala i prije i u zakonu iz 2003. godine bila je regulirana člankom 44. ali želim je naglasiti zbog toga što Vijeće za elektroničke medije koje je dužno jednom godišnje podnijeti svoje izvješće Hrvatskome saboru treba biti u obvezi da u tome izvješću sadrži i zakonom propisane odredbe o podacima o pravnoj osobi i sjedištu, odnosno imenu i prezimenu te prebivalištu svih pravnih i fizičkih osoba koje su neposredno ili posredno postale imatelji dionica ili udjela u u tom pružatelju medijskih usluga s podatkom o postotku dionica ili udjela naročito kad govorimo o raspodjeli sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Iz svega navedenoga podržat ću Prijedlog zakona o elektroničkim medijima u prvome čitanju. Hvala lijepa. Gospođa zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem. Gospodine predsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Najprije želim pozdraviti činjenicu da bez obzira što ovaj zakon ima oznaku E, dakle P.Z.E. da ga razmatramo u dva čitanja što ustvari dokazuje da je to moguće. Nažalost, čini mi se da smo niz zakona donosili po hitnom postupku a možda bi bilo bolje da smo išli isto tako u dva čitanja. Dakle, pozdravljam ovu činjenicu. Ono što bih željela posebno naglasiti to je ono što sam rekla i u ime Odbora za ravnopravnost spolova jer smo o tome vodili jednu kraću raspravu i na odboru a odnosi se dakle na sve one članke od članka 12., 18., 26., 31. na koji se na ovaj ili onaj način dotiču problematike zabrane diskriminacije po svim osnovama, problematike, promicanja svijesti o ravnopravnosti žena i muškaraca i u ovom dijelu koji se odnosi na Vijeće za elektroničke medije ali isto tako i na fond kroz koji je također omogućeno unazad otprilike godinu dana da se posebno dakle uzimaju u obzir i sufinanciraju programi koji promiču svijest o potrebi o ravnopravnosti spolova u hrvatskom društvu. Ono što bih željela još jedanput potaknuti i naglasiti i moliti predlagatelja da to uzme u obzir, odnosi se na odredbu zakona o ravnopravnosti spolova koja u glavi, koja govori o medijima, govori između ostalog, dakle, članak 16. stavak 2. kaže zabranjeno javno prikazivanje i predstavljanje žena i muškaraca na uvredljiv, omalovažavajući ili ponižavajući način s obzirom na spol i spolnu orijentaciju. Ova odredba dakle Zakona o ravnopravnosti spolova ugrađena je gotovo na identičan način i u Zakon o medijima. Zato smatram da nema apsolutno nikakve prepreke da se takva odredba ista ugradi i u Zakon o elektroničkim medijima. Smatramo da je to izuzetno potrebno tim više što smo ipak svjedoci, istina manje nego što je to bilo ranije ali ipak jesmo da u onom dijelu kada se radi pogotovo o oglašavanju da nam se provlače razno razni oglasi, reklame koje upravo tako na uvredljiv i omalovažavajući način prikazuju bilo žene, bilo muškarce. I onda kada odreagirate na tako nešto ja osobno sam već dobila odgovore u smislu pa to nije posebno regulirano Zakon o elektroničkim medijima. Odredbe koje štite dostojanstvo, dakle, odredbe koje zabranjuju diskriminaciju itd., mi i te odredbe imamo također i u Zakonu o medijima i u Zakonu o ravnopravnosti spolova ali dodatno se još posebno odnosi na ovaj dio koji se tiče oglašavanja. takvu jednu odredbu ugradi konkretno u članak 31. može biti kao jedan poseban stavak, u nastavku dakle kao stavak 6. Drugo što bih željela poduprijeti a to je mišljenje pravobraniteljice za djecu, vi ste kao predlagatelj mislim dobili njene primjedbe i prijedloge koji su vezani uz Zakon o elektroničkim medijima. A ja bih se posebno samo željela sa nekoliko rečenica osvrnuti na problematiku reklamiranja alkohola, odnosno alkoholnih pića, odnosno onoga što spada pod alkoholna pića ili ne spada pod alkoholna pića. stavak, određeni stavci se dakle odnose i na oglašavanje alkoholnih pića, pa između ostalog recimo kaže ne smiju biti usmjereni posebno na maloljetnike ili posebice prikazivati maloljetnike koji konzumiraju takva pića, pa ne smiju povezivati konzumiranje alkohola sa poboljšanim fizičkim stanjem ili vožnjom, ne smiju stvarati dojam da potrošnja alkohola pridonosi socijalnom ili seksualnom uspjehu, ne smiju tvrditi da alkohol ima ljekovita svojstva, da je stimulans, sedativ ili sredstvo za rješavanje osobnih konflikata. Ne smiju poticati neumjerenu potrošnju alkohola ili prikazivati apstinenciju ili umjerenost u negativnom smislu smislu itd., itd.. Na Odboru za ravnopravnost spolova smo upravo o tome raspravljali, problematika, reklama u kojima se na sve moguće načine reklamira pivo. Govorim ovo bez obzira što znam da pivo spada pod Zakon o hrani, ali mislim da i ovdje treba povodom ovog zakona o tome progovoriti. Ja sam o tome govorila i povodom donošenja odnosno rasprave o nekim drugim zakonima. Reklame, pivo potrošnja i konzumacija piva i to u enormnim količinama veže se uz zabavu, uz sport, uz uspjeh, uz nešto što je jako poželjno. A ja još jedanput želim upozoriti sve nas ovdje. Ulazak u svijet alkohola pogotovo kada su u pitanju muška djeca kreće sa konzumacijom piva, sviđalo se to nama ili ne. Svjesna sam ja toga da je u pitanju lobiji, da su u pitanju sponzorstva, da su u pitanju veliki novci. Ali pogledajte reklame i neka mi netko kaže da te reklame ne utječu na maloljetnike. U tim reklamama, baš me zanima i koliko maloljetnika i sudjeluje u snimanju takvih reklama. Dakle, s jedne strane govorimo o zabrani reklamiranja, oglašavanja alkoholnih pića i tako a s druge strane kao društvo uredno gledamo kako, sami smo tome naravno krivi jer smo određene stvari unijeli u neke druge zakone kako nam ustvari i među maloljetnom populacijom raste potrošnja i konzumacija piva a nitko me neće uvjeriti da se od pive, da da se od pive pogotovo kada su maloljetnici u pitanju ne može opiti. Dakle, čini mi se da su te odredbe i inače koje se odnose na reklamiranje i ostalih alkoholnih pića, samo da vas podsjetim, uzmite i to najčešće uoči Božićnih blagdana, Božić, novogodišnjih blagdana lijepo se uz purice, mlince i ne znam šta provuče i pokoja boca nekog vina koja se reklamira po jeftinoj cijeni. Evo neki dan sam saznala da je na jednoj od komercijalnih televizija je reklamiran martini onda su mi rekli martini ti spada u hranu, dakle, da martini nije alkoholno piće. Ali ja mislim da bi se, dakle kroz ovaj Zakon o elektroničkim medijima, kroz ove odredbe možda bi se moglo i na jasniji način odrediti u odnosu na reklamiranje alkoholnih pića. Jer kolegice i kolege ja znam da mi i kao država nastojimo s obzirom na tradiciju uzgoja i prerade vinove loze, odnosno grožđa dakle, nastojimo s jedne strane i potrošnju alkohola, odnosno vina potencirati, međutim, s druge strane ne zaboravite da kao društvo smo potpuno zanemarili problem alkoholizma, problem ovisnosti. I nažalost mi i danas kada govorimo o problematici ovisnosti prvenstveno govorimo o duhanu i govorimo o drogama. Alkohol smo potpuno zanemarili. Evo neki dan je bila jedna priča u jednim od naših medija, u jednim novinama, priča dječaka koji zajedno sa svojim ocem već pet godina ide na tretmane u klub osoba osoba liječenih od alkohola. To je problem, biti će prilike vjerojatno i povodom nekih drugih zakona razgovarati uopće o broju osoba koje su u Hrvatskoj ovisni o alkoholu. Evo toliko. Hvala. lijepa. Na redu je gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče, državni tajnici, kolege zastupnici. Ja se prije svega posebno slažem sa raspravom kolegice Sobol i sigurno da ako čovjek pojede kilu martinija da može dobiti otrovanje želuca. No što se tiče ovog Prijedloga zakona o elektroničkim medijima koji je pred nama, zapravo usklađujemo postojeće stanje sa strelovitim razvojem tehnike poštujući načela slobode medija i potrebu promicanja javnog interesa u obavljanju djelatnosti pružanja audio-vizualnih medijskih usluga, dakle u svjetlu usvajanja odredbi pojedinih europskih direktiva. Zato držim da je ovaj prijedlog vrijedan pažnje i sigurno da ga treba podržati. Brojna su pitanja još ostala otvorena. Mogućnost pružanja novih usluga osim postojećih medijskih usluga, radija i televizije, za pružatelje medijskih usluga svakako je značajan iskorak, iako treba voditi računa da se ni na koji način ne zlorabi. Pri tom mislim posebice na davanje odnosno odbijanje licence za prijenos određenih sadržaja što može voditi arbitriranju raznih društvenih subjekata i polučiti neželjene posljedice. Jednako tako vrijednim držim inicijativu o uvođenju neprofitne televizije ili radija koji su kao vrsta elektroničkih medija sve zastupljeniji u zemljama Europske unije, iako smatram da u ovom slučaju treba preciznije odrediti pravila. Na kraju, nadam se da će Agencija za elektroničke medije, kao i Vijeće za elektroničke medije, kao njena stručna služba, maksimalno ozbiljno shvatiti odgovornost koja im je povjerena i napokon sankcionirati brojne primjere kršenja odredbi sadašnjih zakona. Posebno tu mislim na ona kršenja na koja je već upozorila pravobraniteljica za djecu, privatnosti djeteta, a podržavam i da dječje emisije se ne prekidaju raznim reklamama. Također, ovo što je i kolegica Sobol govorila, treba zabraniti reklamiranje alkoholnih pića, bez obzira što se ponekad svode pod hranu, zato jer su nam podaci o prekomjernom konzumiranju alkohola, bilo da su u pitanju djeca, mladi ljudi ili odrasli, zabrinjavajuća u našoj državi. U svemu što sam rekao, Vijeće za elektroničke medije mora imati daleko snažniju ulogu. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. I gospođa zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege, gospođo državna tajnice. Dakle ja ću podržati donošenje ovog Zakona o elektroničkim medijima. Slažem se da je jako dobro da zakon raspravimo u dva čitanja. Zakon jest dobar, na njemu treba da tako kažem još vrlo malo neke detalje doraditi. Ja ću osobno reći nekoliko stvari u kojima zapravo želim pomoći da zakon bude bolji, jer je inicijalno dobar. Ovo područje inače je prilično nezahvalno za jednu krutu i čvrstu regulativu obzirom da razvoj multimedija, razvojem da tako kažem komunikacijskih mogućnosti u onom najširem smislu rečeno se stvari naprosto prebrzo mijenjaju i onda svaku regulativu koju bi stavili zapravo dovodimo u opasnost da za šest mjeseci ili godinu dana, ali jedno vrlo izvjesno kratko razdoblje postane ali potpuno neprimjenjiva. U tom smislu definiciju elektroničkih publikaciju koju ste dali u ovom prijedlogu zakona mislim da je bolja od one verzije koja je bila u prethodnom Zakonu o elektroničkim medijima koja je zapravo propisivala pod elektroničke publikacije svašta da zapravo ništa konkretno nije rekla. I u tom smislu mislim da je ova definicija bolja, iako predlažem da razmislite o formulaciji urednički oblikovane internetske stranice, jer svaka internetska stranica je ovako ili onako urednički oblikovana. Moj blog je urednički oblikovana internetska stranica, a nije news portal i ovo što je bilo mišljeno da jest. Svaki od naših privatnih profila na Facebooku je urednički oblikovana stranica, jer svatko od nas tko je vlasnik ima urednički utjecaj na sadržaj koji se tamo objavljuje, onda posredno na neki način i odgovornost. Intencija da se elektroničkim publikacijama predstavi nešto što bi bilo što bi bilo najbliže onome prebacivanju tradicionalnih medija ili onome što poznajemo kao tradicionalne medije u smislu radija, televizije ili novina u nekakvu elektroničku formu jest dobar izbor i bilo je zaista potrebno ove stvari tipa blogova i nekakvih privatnih stvari izbaciti iz javnih elektroničkih publikacija. Naravno, pri tom moramo biti svjesni da neke od tih stranica također služe za plasiranje vijesti i formiranje javnog mnijenja. Mnoge odluke su bile upravo prenašane ne preko tradicionalnih medija pa čak ni preko ovih usko shvaćenih elektroničkih publikacija, nego baš preko društvenih mreža, ali to naprosto za sad ova definicija funkcionira, ali negdje moramo biti svjesni da ćemo je prije ili kasnije morati mijenjati. Ali ponavljam, da razmislite, da vidite o tome da se ta riječ urednički izbaci van, jer dakle sve na Internetu je na neki način ovako ili onako urednički oblikovano. Vezano uz to, vi kasnije u zakonu imate poglavlja koja se odnose na audio i audio-vizualne medije i raznorazna pravila uz to uz to vezana. Kolege su govorile o tome, ja se u to uopće ne bih osobito miješala, jer o tome niti znam puno, a mislim da nije niti potrebno. No međutim, ni na koji način dalje ne regulirate elektroničke publikacije. Rješenja iz starog zakona koja su govorila da se na elektroničke publikacije adekvatno odnose odredbe koje se odnose klasične medije, mislim nije bilo dobro rješenje jer je vrlo teško bilo prepisati odredbe o reklamiranju ili sponzoriranju na jedan bitno drugačiji medij. No međutim, ovdje najprostije da tako kažem govorimo o nekakvoj regulativi Interneta ili jednog njegovoga dijela. Činjenica jest da se tu puno stvari treba ostaviti samoregulaciji, pogotovo u ovom dijelu, pogotovo jer imamo tendenciju da sve više sadržaja bude korisnički formirano, a ne da imate nekakve profesionalce koji to pišu i uređuju, no međutim jedan minimum regulative mora postojati. U tom smislu primjerice ovo što ste stavili uz članak 12. što nije dopušteno kod pružanja klasičnih audio i audio-vizualnim medijskih usluga u smislu i audio-vizualnim medijskih usluga u smislu mržnje, diskriminacije itd. To je nešto što bi morali primijeniti i na elektroničke publikacije. Internet zaista je slobodan medij, podrazumijeva tu jednu izrazitu i individualnost i izrazitu demokratičnost, no međutim to je vrlo često poligon vrlo brutalnih i vrijeđanja i izražavanja, ali ali apsolutno najgoreg kojeg možete na bilo koji način zamisliti i ako je teško regulirati i ne treba regulirati. Čini mi se da u tom dijelu bi morala se postaviti nekakva ograničenja. Vi ste po dosadašnjem zakonu imali ovakve pomalo bizarne da tako kažem situacije. Jedan moj kolega bloger je objavio nekakav tekst, netko mu je na to anonimno stavio nekakav komentar gdje je vrijeđao neku javnu osobu. On je bio pozvan na policiji i držan tamo dva sata, jer je on bio prozvan odgovornim za taj sadržaj. To naprosto ne možemo i ne smijemo dozvoliti. I velim i u tom smislu su ove zakonske formulacije dobre. Ali na neki način ipak treba uvesti neka ograničenja. Možda da ih ne pišemo čak toliko jasno niti u zakonom dijelu regulative se to zaista puno prebrzo mijenja. Ali da onda stavimo da možda po nekim pravilnicima agencija ili vijeće donesu određene odluke, određene propozicije koje će odgovarati da tako kažem trenutku ili aktualnom vremenu. Jer prije godinu dana nitko živ nije govorio i nije imao pojma o Facebooku, se tamo dešavaju puno važnije stvari, a pitanje je kakvih će se novih medija stvoriti u idućih šest mjeseci ili godinu dana. I još samo dvije kratke primjedbe. Kolegica Sobol je već govorila o članku 31. i ovom oglašavanju i tele trgovini alkohola i alkoholnih pića. Ja vam predlažem da umjesto formulacije alkohol i alkoholna pića staviti formulaciju alkoholnih i pića koja sadrže alkohol. Praktična konzekvenca je da i pivo i vino, a sad moram priznati začuđujuće sam čula i martini koji ne vode pod alkoholna pića. Ali definitivno jesu pića koja sadrže alkohol i koji spadaju u tu kategoriju bi imali određene restrikcije u reklamiranju s čime se ja apsolutno slažem i predlažem dodati još jednu restrikciju vezanu uz reklamiranje alkoholnih pića, dakle i pića koja sadrže alkohol a to je vezano na neki način definirati da konzumiranje alkohola je vezano uz sportski uspjeh. Jer to je na žalost nešto što je kod nas posebno s pivom i nogometom, ali neraskidivo vezano. Gotovo pa se ne može gledati nogometna utakmica, a da nemate ono barem minutaže trajanja poluvremena pivskih reklama. Ja razumijem da i sportu trebaju sponzori, da mu treba i komercijalni novac. No međutim, to je zaista čini mi se prevršilo ali svaku mjeru. Dakle, sve se može raditi, ali naprosto s mjerom. I drugo, ovako samo usput. Moram priznati nije mi potpuno jasno formulacija stavka 4. trideset i drugog članka. Dakle, govori se da se prijenos filmova, serija itd. može prekidati reklamama jednom u predviđenom bloku od 30 minuta. E sad, jel' to znači da svakih 30 minuta mogu biti reklame. Ako to znači da svakih 30 minuta mogu biti reklame nisam sigurna da nam je to optimalno rješenje. Možda da kažemo može se jednom prekidati u blokovima, jer nam te pogotovo komercijalne televizije vrlo brutalno da tako kažem koriste to pravilo i navlače na neki način gledatelje di vam puste prvih nekoliko kadrova, onda puste blok od 15 minuta reklama, iako uopće na 15 minuta reklama pravo nemaju. Dakle, imate jednu minutu filma ili serije, onda 15 minuta reklame, pa onda 5 minuta serije, pa onda hajmo opet reklame. Dakle, ne stignete ni vidjeti. Dakle, to nisu ove logičke cjeline. Dakle, to može samo zericu preciznije odrediti. I evo jedno čisto možda ovako zaista mala stvar. Članak 38. stavak treći, govori se o repriziranju radijskih i televizijskih emisija. Ja se apsolutno slažem da reprize trebaju biti jasno označene. I potpuno vidim kako bi se te reprize mogle označavati na televiziji. Dakle, piše reprize moraju biti jasno označene za cijelo vrijeme trajanja emisije. međutim, stvarno mi nije jasno kako na radiju ako repriziraju emisiju mogu cijelo vrijeme imati jasno označeno da je to repriza, jer naprosto imamo samo ton. Ne može netko u pozadini u nekom basu govoriti ovo je repriza, ovo je repriza. Dakle, apsolutno je ideja za podržati, intencija nije loša. Ali mi se čini da je puno bolje kad već imamo solidan zakon, kad ga već raspravljamo u dva čitanja da onda uvedemo i ove neke poboljšice koje zaista mogu od solidnog zakona napraviti zaista i dobar zakon. Zahvaljujem. Hvala lijepa. I zaključno, gospođa Nina Obuljen, državna tajnica u Ministarstvu kulture. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Zahvaljujem saborskim zastupnicama i zastupnicima koji su uzeli riječ i dali komentare na zakon. Sve ćemo ih naravno razmotriti pri izradi konačnog prijedloga zakona. Ja bih vrlo kratko se osvrnula na neka pitanja koja su istaknuta u raspravi. Kao prvo, što se tiče oglašavanja spominjali smo to i vezano uz alkoholna pića i vezano uz ravnopravnost spolova, vezano uz zaštitu maloljetnika. U cijelosti smo preuzeli odredbe iz direktive, a što se tiče zakona, pitanja alkoholnih pića i Zakona o hrani tu ja moram priznati i Europska komisija tražila neka dodatna pojašnjenja. Mi smo im poslali zakone koji su na snazi u Republici Hrvatskoj u ovom trenutku njihovo je mišljenje da je taj, da su te odredbe na adekvatan način preuzete. Ali mi ćemo naravno razmotriti sve ono to je rečeno u raspravi. Što se tiče članka 79. postupka davanja dopuštenja, dakle za satelitski, internetski i kabelski prijenos treba naglasiti da su oni koji su se do sada bavili tim na neki način bili izvan zakona. Dakle, postojala je potreba da se to uredi. Ne postoji, dakle direktiva o tome ne govori ništa, ne postoji jedinstveni standard. Međutim, ono što postoji kao praksa u je izdavanje tih dopuštenja ili kako se to naziva licences i kao načelo je potrebno da ta dopuštenja budu lako dostupna, da bude kratak rok za njihovo izdavanje. Mi smo u zakonskom prijedlogu uredili odnos dakle članka 79. na način da se ona osnovna, opća načela zakona primjenjuju i na njih čime je ostavljena mogućnost regulatoru u slučaju teških kršenja odredbi ovoga zakona da im to dopuštenje oduzme. Isto tako, to dopuštenje je iznimno važno kada se govori o satelitskom prijenosu jer oni ne mogu legalno pristupiti satelitima ukoliko u svojoj državi, matičnoj državi nemaju takvo dopuštenje. Bilo je nekoliko pitanja vezano uz javnost. Zakon je poboljšan u dijelu u kojem se govori o samoregulaciji i koregulaciji. Tu su vođene dosta duge rasprave na radnoj skupini, jer doista postojao je na neki način interes i samih nakladnika da se u dijelu tamo gdje je predviđena samoregulacija i koregulacija ide na pravilnike koje će propisivati vijeće. Međutim, ono što je praksa u Europi danas jest da se ide što više na samoregulaciju i na koregulaciju i mi smo u tom smislu i unijeli ovu obvezu da svi oni akti, dakle sve odluke o o koregulaciji koje budu donesene budu javne što će biti jedan dodatni, dodatna mogućnost za kontrolu. Isto tako, uveli smo javnost programske osnove i javnost vlasništva što je i spomenuto što je bilo i do sada uređeno. Što se tiče jačanja administrativnih kapaciteta agencije, sasvim sigurno i ovim zadnjim izmjenama koje su usvojene, a bolje ćemo o tome računati da i to bude u tekstu zakona uneseno, dakle pripremne radnje za davanje koncesija donijet će dodatnu odgovornost agenciji i vijeću i potrebu za jačanje njihovih administrativnih kapaciteta, a s tim u svezi treba spomenuti i ove odredbe koje se tiču neprofitnog, odnosno comunity radija jer mi smo upravo razmišljajući o tome što će se dogoditi kada neke od danas postojećih koncesija više ne bude ih se moglo dati kao komercijalne jer jednostavno smo svjesni da one nisu komercijalne, da treba osigurati kroz kroz instituciju neprofitnih radija, posebno radija, ali i televizija tamo gdje postoji interes i potreba da takvi mediji nastave sa radom. Što se tiče prava na kratku informaciju, ja moram priznati da je to nešto o čemu je radna skupina raspravljala dijelom i u svjetlu onoga što se događalo u proteklim mjesecima na našem medijskom tržištu. predložili smo formulacije koje su u cijelosti prenesene iz direktive, s tim da smo dodali obvezu, dakle pozivanja na članak 10. i koregulaciju jer vjerujemo da će kroz suradnju vijeća i nakladnika, odnosno pružatelja audiovizualnih medijskih usluga doći se do dobrih rješenja. Spomenula bih samo da se Zakon o medijima, jer je i o tome bilo riječi, dakle on se u cijelosti odnosi i na elektroničke medije, međutim naravno tamo gdje je potrebno može se određena dobra rješenja iz tog zakona ponoviti i u Zakonu o elektroničkim medijima. Što se tiče definicije elektroničkih publikacija, za sad smo izabrali ovakvu direktivu, ovakvu definiciju, možda jedino treba napomenuti da je u tijeku donošenje u Europskoj uniji dakle nove direktive koja će se više baviti internetom. Mislili smo ako budu, ako ta direktiva slučajno bude donesena do drugog čitanja, onda ćemo moći unijeti i odredbe te direktive u ovaj zakon. Ako ne, postoji mogućnost da će ga u relativno kratkom vremenu se trebati nadopuniti vezano uz tu direktivu i na kraju, promislit ćemo kako se može kontinuirano označiti reprizu u radijskom programu. Ja se zahvaljujem na svim komentarima. Hvala. Zaključujem raspravu.